Reklamiram povredu člana 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine.Malopređašnji govornik, gospodin Arsić, kada je upozoravao odnosno ukazivao na negativne posledice pogrešne ekonomske politike, osvrnuo se na poslanike koji sede preko puta njega. Jednom smo pominjali i nije zgoreg ponovo da opominjem, kada gospodo iz Srpske napredne stranke navodite krivce, onda oni imaju svoja imena, prezimena i poslaničke grupe. Mi srpski radikali, istine radi, ne pravimo među vama razliku, isti ste vi, i po programu i po politici. Ali, da li bili jasniji javnosti, jasno kažete, kada ukazujete na nekog ko je kriv za sadašnju ekonomsku situaciju ili političku, kažite ako ne ime i prezime, onda poslaničku grupu ili političku partiju kojoj pripada, a ne tako, kazujući – ovi preko. Mi srpski radikali nemamo veze ni sa jednima ni sa drugima, mi čuvamo svoje dostojanstvo, a vi ostali kako hoćete. Hvala

dugovima, subvencijama i ostalim temama koje su baš u vezi sa amandmanom, a sigurno neću da odgovaram na ovo. Mada, istina je da je nedostatak politike tu potpuno identičan epitet, tako da nema niko ništa da se ljuti zbog toga, tu politike nema pa nema.Što

i to stoji u zvaničnom podatku koji može da se proveri evo sada, dok mi o tome pričamo, i to može da se pronađe na sajtu. Ko to pronađe na sajtu, može da pogleda svojim očima, ne mora meni ništa da veruje. Onaj hronični problem sa matematikom – jeste 10 milijardi, nije 10 milijardi, to se lako proverava i lako se utvrđuje da to nije to.Jedna strana problema je iznos. Jedna strana problema je taj nivo koji je dostignut u dugu. Druga strana, i mnogo opasnija, kad se gleda na duži rok, bilo kakvu perspektivu, jesu uslovi. Dakle, postoji uslovi pod kojima nešto može lakše da se sanira i vrati i uslovi pod kojima je to vraški teško. E, te vraški teške, ako ne i gore od toga, mi smo dobili u pomenutoj 2012. Ima li nekog u ovoj zemlji da mu to do danas nije jasno? Ja cenim – ima samo oni koji neće da im bude jasno, koji odbijaju da prihvate da im bude jasno. Zašto? Da bi imali šta da kažu, da bi imali zbog čega da kritikuju ovde, pa da pominju i SNS i Vladu Srbije, itd, itd.Ako pogledate bilo koju od sednica na kojoj se raspravlja na ovu temu, vi čujete i egzaktne podatke i te nivoe kamata, rokove, itd. Tu ne može čovek da ne razume, sem ako sam neće. Ja vidim – neće. Ne mora. Nije sporno. Samo nek bude spreman da svaki put čuje da je onda za to sam zaslužan. Neka bude spreman svaki put da čuje da su tu i njegovi lični grehovi, zbog toga što je bio gde je bio i zbog toga što je podržavao koga je podržavao, pa i zbog toga što danas podržava tog koga podržava.Kad neko danas, na primer, stoji ispred, i to ponosno stoji ispred jednog dosovskog kandidata, on je dosovsku politiku prihvatio. Tu je sistem – s kim si, onakav si. I oni što se ljute zato što su izlazili na izbore sa dosovskim strankama pa im danas mnogo šta nije pravo, nek se ljute sami na sebe. Niko ih nije tukao po ušima da prihvate takvu politiku, da ponosno stanu ispred 12 godina potpunog uništavanja i devastacije ove zemlje, iza stotine hiljada izgubljenih radnih mesta, iza tog duga koji je gori nego ono što je bilo posle jedne decenije ratova i propadanja i tih uslova nad kojima posle drugi moraju kosu da čupaju. Niko ih nije tukao da to rade.Sami su to prihvatili. Ako su to sami uradili, neka se ponose. Ako im je neprijatno pa se ne ponose, onda bar nek ćute, nek ne prebacuju onima koji su od njih i bolji i uspešniji. To bolji i uspešniji ne kažem ja i ne kažemo mi. Evo taj MMF o kojem se priča, evo ta Svetska banka. Pogledajte zvanične ocene programa koji se sprovode u Srbiji. Videćete doslovce jedni od najboljih programa u istoriji međunarodnih institucija. To znači da je sve ono što je zacrtano da bude rezultat, a zacrtano je strogo, zacrtano je kritički prema nama samima, uvek bilo i bolje od onoga što je predviđeno. Dakle, može i ima načina kad se o tome stara neko ko hoće, kome je zaista važno i ko ume.Ovo što se duga tiče, ima još dobrih vesti, imali smo ih već jutros. Taj dug je počeo da se smanjuje. Dakle, oni koji su znali samo za uvećanja, mogu da se raduju ako im je zaista stalo do nečega dobrog za zemlju. Smanjuje se. Još jednom, zašto? Jer postoji Aleksandar Vučić, postoji Vlada Srbije, postoji parlamentarna većina koja hoće da se bavi stvarima koje su za zemlju dobre.Ko ima problema sa kokošijim pamćenjem, opet njegov lični problem, ali kad god želi da se raspravlja na tu temu, može i on da čuje po koju stvar podsećanja radi. Godina 2013, ekskluzivno za one koji su zaboravili da su podržavali subvencije, „sigurno je da u ovoj i u 2014. godini nećemo ići na ukidanje subvencija za investitore koji otvaraju nova radna mesta“, otkriva za jedne dnevne novine jedno lice kategorije ministarsko, u to vreme. Još kaže, objašnjava: „Ova mera postoji i u drugim državama i jasno je da mora postojati nešto zbog čega će se ulagači opredeliti baš za Srbiju“. Tako je neko govorio 2013. godine. Dva meseca kasnije, kada bude ispraćen na vrata zato što je zaslužio to što je zaslužio time što je radio, odnosno nije radio, što se sam lično reklamirao i pokušavao za svoj lični ćar i privatni interes da koristi državnu funkciju, menja ploču, zaboravlja. Odjednom pati od amnezije. Inače, ta emisija „Borba protiv pilećeg pamćenja ili kokošijeg pamćenja“ mislim da se daje na Radio Beogradu subotom. Preporučujem, verujem da bi nekima jako dobro došla.Isto lice u svom zvaničnom materijalu, zavedenom na zvaničnom sajtu svog fantomskog udruženja koje predstavlja kao neki pokret, a u stvari je privatno udruženje i ne može nikako da se registruje kao stranka, drži i sledeći materijal. Kaže – išao sa svojim najbližim saradnikom da pregovara oko toga da se učlane u jednu malu stranku jednog takođe bivšeg dosovskog lidera, jedne velike političke vedete i strašnog genija. Nisu se dogovorili, verovatno oko aranžmana, ali su pri tom razgovarali na temu kakav doprinos mogu da daju ti lideri fantomskih udruženja. Oni kažu – nudili smo mu neki politički program i u njemu raznorazne stvari po mnogim kategorijama i temama, između ostalog, neka zaštita je bila tema. Kaže – zašto mi ovo predlažemo i zašto nam treba ovo što mi predlažemo? Doslovce – da bi otpuštali višak radnika, da bi zatvorili Železaru u Smederevu. Onda, opet, prođe neko vreme, nekad dan, nekad dva, nekad godina i čovek kaže – ma, nikad ja to nisam tvrdio, ja da se zalažem za zatvaranje Železare, ma, šanse nema.Ima takvih primera još, npr. iz pre godinu ili dve samo, kako su javna preduzeća rak rana i da ih treba zatvoriti. Što ne može da se sredi, katanac i svi na ulicu i onda lepo, citiram, piše detaljno, to preduzeće, pa ovo, pa ono, ako ikoga zanima, i to sve može da se nađe na zvaničnim materijalima koji i dan danas, evo, sad dok o tome pričamo, stoje na zvaničnom fantomskom udruženju koje se predstavlja kao pokret, a ne može da se registruje kao stranka jer nema dovoljno potpisa podrške. I „Srbijagas“ i EPS i Železara i Železnice i „Petrohemija“ i JAT, tj. ER Srbija. I kad neko sve ovo zna, a uporno negira, ja mogu da zaključim samo jednu stvar sam se trudi da ne samo ponovi istorijski uspeh od 1,4% na izborima, nego i da ga prevaziđe prvom prilikom. Hvala.

to bi bilo vređanje dostojanstva Narodne skupštine, a i zabranjeno je ovde. Međutim, to ne sprečava ovog poslanika koji se svaki put javi i na isti način pokušava da uvredi i mene. Evo, posvetio mi je sada jedno sedam minuta.Da minuta.Da se vratimo na onu suštinu i neke stvari koje je kazao, a koje su neistina. Građani treba da znaju da u trenutku kada je ova vladajuća većina preuzela vlast, javni dug Republike Srbije je bio oko 15,5 milijardi evra. evra. To je bilo u trenutku kada su preuzeli vlast i nakon toga krenuli da zidaju taj dug koji je porastao za više od 9 milijardi za ovih pet godina koliko su na vlasti.Vlast pre njih je od 2008. do 2012. godine preuzela javni dug od 7,5 milijardi i dovela ga do 15,5. To je, znači, od osam prešli na devet. Razlika jeste u tome što su sada uplašeni pod tim ogromnim teretom javnog duga posegnuli u džepove građana i privrede, povećali sve poreze, oteli penzije, smanjili plate, ne bi li nekako spustili taj naravno, ne radeći nikakve reforme unutar svog javnog sektora, odnosno ne reformišući državu, ni jednu jedinu reformu. Pitanje za sve građane – da li znaju jednu oblast društva u kojoj je uveden red, jednu jedinu oblast?Znači, oblast?Znači, kada imate ovakve činjenice, onda naravno da bežite od njih i pokušavate da uvredama sakrijete nesposobnost i ono što ste u stvari zaista i uradili u prethodnih pet godina. Ovo je ono o čemu bi trebali da razgovaramo.Što se tiče „Železare“ Smederevo, ponavljam još jednom, niko nikada nije govorio o nego o uvođenju reda, jer da smo uveli red 2013. godine, ne bi imali 270 miliona evra bačenih na spasioce iz Češke, i odakle već, koje je angažovao lično predsednik Vlade koji su se pokazali kao veliki problem i ostavili 270 miliona evra evra duga.Što se tiče subvencija stranim investitorima. Kazali smo, kao što je i odgovorno, da prekidati ugovore koji su na snazi nećemo, pošto to odgovorne države ne rade, ali smo odmah krenuli o uvođenju reda među te subvencije i utvrdili da gotovo nijedan korisnik subvencija nije ispunio

dva?)Evo, dao sam vam priliku, pa ste prekinuli. Znači, od ovog dobacivanja nema ništa.Suština je da su te subvencije bacanje novca. Ja sam to prekinuo. Dok sam bio ministar sam veliki sukob sa Aleksandrom Vučićem oko toga, i ne, ja nisam najuren, ja sam podneo ostavku zato što Vlada nije imala nikakve namere, i to je pokazano u vremenu koje je došlo posle, da uvede red u bilo koju oblast društva. Sve što ih interesuje je da gradi svoju partokratiju i da nastavi da živi na grbači građana i privrede. Hvala. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Po amandmanu.Dame i gospodo narodni poslanici, evo malo o činjenicama. Imam potpuno razumevanje za to što je gospodin Saša Radulović jedna jedna nežna duša. Svakoj nežnoj duši teško padaju uvrede, klevete, neistine, ali da vidimo da li je ovo istina ili neistina.Decembra 25, 2009. godine, predlog stečajnog upravnika Saše Radulovića u postupku stečaja dužnika Društveno preduzeće Prva srpska fabrika šećera „Dimitrije Tucović 1898“ Beograd upućena Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, Centru za stečaj, da se dozvoli angažovanje „E-biznis servisu“ iz Beograda, ulica Studentski Trg broj 15/4 za pružanje knjigovodstvenih usluga počev od 1. novembra 2009. isti takav predlog, gospodine Arsiću, poverenik Saša Radulović u postupku prinudne likvidacije Društvenog preduzeća Fabrika obuće „Moda“ Kovačica, da se dopusti zaključenje ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga sa privrednim društvom „E-biznis servis“, koga zastupa direktor Tatjana Radulović.Pa, onda, predlog poverenika Saše Radulovića u postupku prinudne likvidacije DPP „Lune Milovanović“ Bavanište, da se dopusti zaključenje ugovora sa privrednim društvom „E-biznis servis“ sa direktorom Tatjanom Radulović na obavljanju knjigovodstvenih poslova.Pa, onda, predlog poverenika stečajnog upravnika Saše Radulovića od 18. februara 2010. godine, u postupku stečaja dužnika Društvenog preduzeća fabrike obuće „MODA“ Debeljača, da se dopusti zaključenje ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga sa firmom „E-biznis servis“ u, kaže, cilju zaštite i namirenja poverilaca itd, itd.Ja sam neki dan pričao o tome, pa je ova nežna duša, kojoj teško padaju neistine, rekla da mi iz SNS lažemo, pa onda kada nemamo drugih argumenata borimo se protiv čoveka koji je uspeo da dobije manje glasova nego što je bilo belih listića na predsedničkim izborima i rekao je da nije istina ono što smo mi iz SNS tvrdili da su on, njegov kum i njegova supruga, ako se ne varam, mada je tu sad više teško pohvatati ko je kome supruga, ko je kome kum, ja ću pokušati iz ovih imena da dođemo do istine, oni su rekli da to nije tačno.Evo, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kad gospodin Saša Radulović kaže da treba uvesti red u privredu, pa i u smederevsku „Železaru“, kako to izgleda u praksi. Ovo vam je račun firme „ProNET“ upućen „Beogradskoj industriji piva, slada i bezalkoholnih pića“ u restrukturiranju, račun broj 1/3/14, 1/3/14, kaže, opis usluge – plaćanje po ugovoru o pružanju konsultantskih usluga 30% po potpisivanju ugovora. Dakle, 30%. Znate li koliko iznosi po ovom račun?

Sandra Savanović Stevanović. Ako se ne varam, supruga Aleksandra Stevanovića poslanika „Dosta je bilo“. Evo, to je uvođenje reda u privredu. Mogu i da vam pročitam ugovor o pružanju konsultantskih usluga.Kaže – između „ProNET“ Budimska 6, Beograd koga zastupa Sandra Savanović Stevanović, sa akcionarskim društvom „Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića“ Beograd, u restrukturiranju, koga zastupa Milivoje Član 1. - predmet ovog ugovora o pružanju konsultantskih su međusobna prava i obaveze, pri čemu „BIP“ ima samo obaveze, a ovi imaju samo prava, između naručioca i izvršioca projektnih aktivnosti vezanih za, pa pazite ovo velikim slovima, unapređenje prodaje i ljudskih resursa u sektoru prodaje akcionarskog društva „Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića“ Beograd, u restrukturiranju i predlog optimalnog tržišnog pozicioniranja.Drugim rečima, oni kao usluge pružaju maglu, ne rade ništa, ali zato na ime samo 30%, to se valjda zove avans, dobijaju 690 hiljada dinara po ugovoru koji je zaključen sa „BIP“, koji je bio u restrukturiranju, i firmom ovo su činjenice. Može ovo nekome da se sviđa, da se ne sviđa, da nekoga boli ili ne boli, ali ovo su činjenice. Kada gospodin Radulović govori o izvlačenju para, o ispumpavanju novca, o tome kako se to radi, on se čovek u to najbolje razume, on ništa drugo u životu nije ni radio, nego bio stečajni upravnik, imao sopstvenu firmu, sam sa sobom zaključivao ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga i preko svoji prijatelja, kumova, sadašnjih, neću da kažem partijskih kolega, pošto on partiju nema, sada je postala u Srbiji moda, pošto nemate snagu da osnujete stranku, onda osnivate navodno neki pokret, preko njegovih kolega iz pokreta izvlačio pare iz preduzeća koja su bila ili u stečaju ili u restrukturiranju, i to izvlačio 2009, 2010, 2011. godine da bi mu da bi mu 2011. godine Agencija za licenciranje stečajnih upravnika izrekla meru javne opomene i novčane kazne u iznosu od 100 hiljada dinara zbog toga što je, obavljajući dužnost stečajnog upravnika, počinio težu povredu dužnosti, između ostalog, i zato što je pored ovih preduzeća o kojima sam govorio proneverio ogromna sredstva u firmama, kao što su „Beogradski trgovinski centar“, „Novi autoput“ a.d. u stečaju Beograd, „Veko inženjering“ itd, itd.Imamo rešenje Privrednog suda u Beogradu gde mu se stavlja na teret ono što sam pročitao iz ovih predloga, ali to će gospodin Marijan Rističević detaljno da elaborira, da je bio suosnivač i suvlasnik pravnog lica privrednog društva „E-biznis servis“, a imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima i definiciju sukoba interesa iz Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, stečajno veće nalazi da je upravo povređena odredba člana 7. stav 4. kodeksa etike za stečajne upravnike itd, itd.Mogu da čitam do sutra, ovako se gospodine Arsiću, na srpskom, kaže red u srpskoj privredi, a to znači – zavuci sopstvenu ruku u džep nekog preduzeća kome si stečajni upravnik i te pare stavi na račun svoje sopstvene firme. Eto, to je rešenje koje Saša Radulović nudi za srpsku privredu, misli da građani to nisu prepoznali. Prepoznali su, i gospodin Saša Radulović je na predsedničkim izborima dobio manje glasova nego što je bilo nevažećih listića u glasačkim kutijama. Kome nije jasno, taj se izgleda u politiku, apsolutno, ništa ne razume.

potpredsednika, da pomažem predsedavajućem u radu.Meni je zaista drago da ste vi danas pokazali izuzetnu fleksibilnost, da ste dozvolili da narodni poslanici govore koliko god hoće, jer vi znate, sećate se, stav Srpske radikalne stranke je uvek bio da se Poslovnik ne može i ne treba ograničavati ni po pitanju teme, ni po pitanju vremena. Činjenica je da ovo danas radite da biste popunili vreme da ne završimo radni dan za dva sata, da ne bi mediji se bavili tim.Želim iz jednog drugog razloga da vam pomognem kolega Arsiću. Izgleda da ste zaboravili jednu činjenicu, mislim da bi bilo dobro da vas podsetim, da kažete i gospodinu Martinoviću i gospodinu Raduloviću, odnosno najpre Martinovića da podsetite, da je sve ovo što on govori o Raduloviću, verovatno tačno, ali, da ga podsetite da su to bile glavne glavne reference zbog čega ga je Aleksandar Vučić svojevremeno uzeo u Vladu. To bi trebalo da se vi setite, da ne moram ovako da vam pomažem. Čisto, dakle, neka se nastavi rasprava, neka se priča koliko ko hoće i o čemu ko god hoće, to jeste konačno prava demokratija u Narodnoj skupštini, ali samo čisto radi javnosti i da znaju neki budući kandidati za ministre da treba treba da budu onakvi kako Martinović predstavlja Radulovića i da im je to garant da će ih Vučić ili neki Vučićev naslednik uzeti u Vladu. Hvala. **Veroljub Arsić**

tako sve ove reference koje je čitao gospodin Martinović, jeste da budete razrešeni kao ministar.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. **Saša

pozdravljam ovu inicijativu vladajuće većine. Mogli bismo ceo dan da posvetimo meni, meni bi bilo jako drago. Jako mi je drago što mi toliku pažnju posvećujete. Naravno, iznosite potpune neistine, koleginica Radeta bi trebalo da zna da ovu jesu neistine, jer da je išta od ovoga tačno, i u najmanjem delu, da tu ima išta nezakonitog, da sam jedan dinar ikada uzeo i stavio u džep, već bi do danas bio procesuiran i bio u zatvoru. Pošto to nije istina, pozivam vladajuću većinu da pokrenu postupke, pošto oni ne mogu da ih pokrenu, nego samo pričaju ovakve priče. Da nauče nešto poslanici vladajuće većine, pošto su, do sada ne znam koliko puta, to pogrešno kazali.Aleksandar Stevanović nije moj kum, niti je ikada bio. bio. NJega sam upoznao 2012. godine. Kada sam se ženio ,on je čovek imao 15 godina, tako da je to jedna velika neistina.Za ovaj ugovor o kome govori vladajuća većina, o njemu ništa ne znam. U tom trenutku na čelu BIP-a je bio kadar SNS-a. Znači, oni su odgovorni za vođenje te firme. Zašto su potpisivali ugovore ili nisu, to je pitanje za njih. Tim i takvim poslovima se nisam bavio.Bavila se, doduše, trebala je da se bavi Agencija za privatizaciju, a u to vreme je gospodin Martinović bio u Upravnom odboru, pa je njegov posao bio da se bavi tim stvarima i da li su ugovori dobri ili nisu. Tako da to, zaista, sa mnom nikakve veze nema. Aleksandar Stevanović nije moj kum, moj kum, niti je ikada bio. Međutim, oni nastavljaju sa ovim pričama, šta da radimo. Voleo bih ceo dan da se posveti meni, pošto bi mogli mnogo o čemu da pričamo, i o karijeri, i o tome šta sam radio.Što se stečajeva tiče, ponosan sam na sve što sam radio u stečajevima, nikada ni jedan jedini dinar u svoj džep džep nisam stavio. Sve sam radio u skladu sa zakonom i u interesu poverilaca. Za to vreme sam ulovio razne lupeže koji su pljačkali, koji su pokušali da oštete poverioce. Recimo, da sam bio stečajni upravnik u Zekinim firmama, ima jedan Zeka koji ima firme, pa ostavio mnogo njih u dugovima, tog Zeku bih stavio u zatvor, kao što sam već za mnoge učinio, kao upravnik. Pošto se to, kada radite svoj posao kako treba, kada osporavate štetne ugovore, kada osporavate ove pljačke koje su se dešavale, recimo, privatizuje se firma, neko optereti firmu sa kreditima, izvuče pare pare napolje i onda pusti firmu u stečaj, e, ja sam ih posle toga lovio u sudskim postupcima i zbog toga su stečajevi trajali dugo, pošto su nam sudovi spori. Ponosan na sve to, ponosan na rad sa Vericom Barać, koja je heroina srpske političke scene, pokušavali smo da sprečimo pljačku koja se u to vreme dešavala u Srbiji.Što se tiče knjigovodstva, građani bi trebali da znaju da firma o kojoj se govori je deo stečajne kancelarije, znači, kancelarije stečajnog upravnika, da saglasnost na sve stvari koje se rade, da je prvo direktor Centra za stečaj Agencije za privatizaciju, pa stečajni sudija koji donose rešenje i potpiše saglasnost na potpisivanje bilo kog ugovora, pa nakon toga Odbor poverilaca, tako da svi su bili u saglasnosti, šta je rađeno. U to vreme Zakon o računovodstvu i reviziji je propisivao da knjigovodstvo u nekoj firmi može da vodi samo ili zaposleni u toj firmi, znači, da bude u stalnom radnom odnosu ili da angažujete agenciju koja će da vodi te poslove. Pošto nemate novca da platite sve to, a imate troje knjigovođa, onda odvojite deo kancelarije u agenciju, koja onda naplaćuje te usluge i idu plate tim ljudima i trošak je kud i kamo manji, nego sa bilo kojih drugih stečaja. Ako malo vodite prosek onoga što se radi u stečajevima, to bi ste videli. Pošto je to videla i direktor Centra za stečaj Agencije za privatizaciju, razumela ovu zakonsku obavezu i sudija koji je vodila predmet, onda videli i poverioci, videli da su im smanjeni troškovi, onda su kazali naravno da tu nema sukoba interesa, jer to je novac za plate knjigovođa koji to rade i to po mnogo manjim cenama, koje su negde, da građani znaju, o novcu o kome govori uvaženi kolega, to je negde oko pet do deset hiljada dinara mesečno, zavisno od veličine i ide na plate tih zaposlenih, nije dovoljno, morao sam da nadoknadim ostatak njihovih plata.Međutim, to njima nije bitno. Sve što im je bitno je da oblate čoveka koji radi svoj posao, koji lovi lupeže koji rasturaju firme, koji se pokazao i dokazao u tome i da pokušaju da im podmetnu neke stvari koje nikakve veze sa istinom nemaju. Na ovakav način blatite svakog pristojnog čoveka koji radi svoj posao.Nisam uvređen i nije mi teško da slušam ove stvari. Samo sam pristojan čovek. Ove stvari koje se iznose su krajnje nepristojne. Imate izmišljotine, krivljenje stvari, govorite o stvarima koje ne razumete, pokušavate da prikažete stvari na način na koji se nisu desile.Još jednom podvlačim, ponosan sam na sve što sam radio u stečajevima i uvek sam radio u interesu poverilaca i u interesu štićenja stečajne mase, i ako sam ijednu stvari uradio u svim tim preduzećima, uspeo sam da ih zaštitim od lupeža koji su ih pljačkali. Recimo, jedna od tih firmi koje su pomenute iz Debeljače, imala je jednog direktora koji je istaknuti SNS-ovac, koji je praktično zadužio firmu, i na kraju preuzeo sve hale na sebe, pa sam i njega uhvatio, procesuirao ga, podneo krivične prijave, nakon toga uspeo da vratim te hale u vlasništvo stečajne mase.Mnogo je ovakvih primera, nema dovoljno vremena da pričam o svima njima. Podvlačim još jednom, kada govore o ovakvim stvarima, napadaju pristojne, poštene ljude. Pokušavaju da ih oblate. To vam je siguran znak, dragi građani, da se radi o nedostatku da se boje suštinske diskusije o tome da nema reformi u Srbiji, da su povećali sve poreze i doprinose, da pljačkaju zemlju, da, praktično, njihovi nesposobni kadrovi kreiraju ogromne gubitke za sve nas i da pokušavaju to da nadoknade tako što otimaju penzije, otimaju plate, zavlače ruku u džepove građana i privrede i zbog toga Srbija propada.Govorimo o stotinama miliona evra, govorimo o milijardama evra. To je neodgovornost ove vlasti, pa da bi se sakrili od toga govore o hiljadama dinara pokušavajući najnormalnije poslovanje i rad ljudi koji se bave time da spreče pljačku, zaustave imovinu, pokušavaju da od toga naprave cirkus i da ih tobože optuže da su radili nešto nečasno. Ispod svakog nivoa. Hvala Gospodine Arsiću, verujem da ne biste bili u stanju bez pomoći gospođe Bulajić da kao predsedavajući u ovom trenutku kažete o čemu se ovde raspravlja, ni podnosilac amandmana više nije tu.Ovo više nije tu.Ovo traje već satima ova farsa. Sve što je rekao Martinović o Raduloviću je tačno i obrnuto, i cela ova farsa je, kako reče koleginica Radeta da bi se trošilo i krckalo vreme i stvarao privid da razmatrate i razgovarate ozbiljno, a da hoćete da razgovarate o ovoj temi… **Veroljub Arsić** Član 32. stav 2, pošto vi zamenjujete trenutno predsednika Skupštine.Da vi hoćete gospodo iz SNS ozbiljno da razgovarate o ovoj temi, a ne da stvarate takav privid kako se brinete i znate sve o ovome, vi biste se zapitali zašto Vlada Republike Srbije nema analizu negativnog uticaja svega što se dešava na privredu. Zašto nemate analizu šta se dešava sa preko 20 banaka koje su pred stečajem ili su pred bankrotstvom? Kako će da se u tom slučaju agencija kojoj oduzimate deo sredstava ponaša i kako će namiri sredstva prema onima koji imaju svoju oročenu štednju kada ona bankrotira?Predlažem, bankrotira?Predlažem, gospodine Arsiću, da vi mesto predsedavajućeg, zato sam se najviše javila, prepustite koleginici Radeti, kako bi se na najdemokratskiji način rasprava o ovoj temi nastavila. Verujem da bi se ona mnogo bolje snašla u toj ulozi nego vi, jer očigledno je da vi sami ne možete da se snađete u dvostrukoj ulozi.Vi, kada ste govorili, ima tome više od sat i nešto vremena, o amandmanu jednog narodnog poslanika o čijem predlogu za izmenu i dopunu zakona, mi sada raspravljamo, vi verujem da uopšte niste znali šta piše u predlogu tog amandmana, jer ste potpuno drugo Što mi nemamo protiv.Srpska radikalna stranka se zalaže za to da se ovde govori apsolutno slobodno, na najdemokratskiji način o čemu god želite. Ali, ipak dajte da prekinemo jednu farsu u kojoj optužujete jedni druge, a u stvari apsolutno se zna da ste vi podržavali Radulovića, on vas i da je sve što govorite jedni o drugima apsolutna

a to je da se Martinović i Radulović međusobno podržavaju.Što se tiče mog vođenja sednice zahvalan sam gospođi Bulajić koja mi pomaže u vođenju sednice. Snašao bih se i sam, ali mi je lakše ovako, budite u to uvereni,

da se radi o amandmanu koji je podneo između ostalih i gospodin Obradović, gde se sredstva iz Agencije za osiguranje depozita mogu koristiti samo za programsko finansiranje budžeta, i to je više puta rekao u diskusiji. Ako vam je to smešno, nema problema.Vjerica Radeta, pravo na repliku. Gospodin Radulović je u svom izlaganju rekao da on misli da bi ja trebalo da znam da gospodin Aleksandar Martinović ne govori istinu.Zaista ne bih da budem arbitar između Martinovića i Radulovića. Sklona sam da mislim da su i jedan i drugi u pravu i obično kada se raspravljaju oni koji su bili na istoj strani, ili imaju iste političke ciljeve, onda je svakako najbolje prihvatiti da su u pravu i jedni i drugi.Istina

da treba da znam da Martinović ne govori istinu. Dakle, vrlo precizno gospodine Arsiću. Vrlo precizno.Kažem da ja to ne mogu da znam i da sam sklona da verujem i da Martinović govori istinu o Raduloviću i da Radulović govori istinu o Martinoviću i objašnjavam da znam da je Martinović nekada imao drugačije političke stavove, da je nekada na drugi način raspravljao, da je nekada bio žestoki protivnik EU, da je bio ozbiljan nacionalista. Sve se to promenilo upravo od onog momenta kada je počeo da podržava i između ostalog i Sašu Radulovića kao člana Vlade Aleksandra Vučića.Zaista ne treba da se dozvoli da se zaboravi da je Radulović bio član Vlade Aleksandra Vučića i da onaj koga je birao u Vladu, a to je Vučić, a to ste vi gospodo koji ste glasali, morate da imate bar osećaj odgovornosti ako je ovo ovako kako vi kažete za njega, vaša je odgovornost da ste onda vi faktički nekoga za koga kažete da je kriminalac, da ste vi tog kriminalca birali u Vladu. Ne možete vi da se operete od te odgovornosti zato što sad pričate o njemu na ovaj način. Hvala.

narodni poslanici, priznajem da ima i većih nacionalista od mene i većih protivnika od EU od mene, ali isto tako znam da ljudi koji imaju hrabrosti da priznaju grešku napreduju u politici, a vi bezgrešni iz izbora u izbore dobijate sve manje i manje glasova. Ali, da se ja sad ne bavim vama, niste vi bitni. Onaj ko dobije manje glasova od Belog Preletačevića, sa njime ćemo se baviti neki drugi put.Ovde je jedan gospodin nežnog srca, kome teško padaju, kaže, klevete i uvrede rekao da se on borio protiv nekih lupeža. Evo šta je radio taj dotični gospodin. Ovo je inače, da ne bi bilo nikakve zabune, kao da mi sad ovde nešto izmišljamo, lažemo. Ovo je rešenje iz 2011. godine kada SNS nije bila na vlasti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, gde se između ostalog kaže u obrazloženju odluke kojom je kažnjen Saša Radulović - da je stečajni upravnik Radulović nesporni suosnivač privrednog društva „E biznis servis“ d.o.o. Beograd koje se bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga. Dakle, nesporni suosnivač. Isto lice je angažovano u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom „Novi auto put“ a.d. u stečaju Beograd što se utvrđuje iz obrasca broj četiri liste 1345, pa se onda dalje kaže – nije osnovan navod stečajnog upravnika Radulovića da mu pozitivni propisi ne zabranjuju da angažuje pravno lice, čiji je član povlaka suvlasnik kao stručno lice.Svako lice.Svako ima pravo da u svojoj imovini poseduje i kapital pravnog lica, ali odredba kodeksa etike zabranjuje sukob interesa. Ostali navodi iz izjašnjenja stečajnog upravnika, gospodina Saše Radulovića, nisu od značaja za odlučivanje u ovom postupku. Ceneći težinu počinjene povrede dužnosti, disciplinsko veće nalazi da se u konkretnom slučaju radi o težoj povredi dužnosti. Stečajni upravnik je postupao suprotno imperativnim odredbama zakona i suprotno kodeksu etike.Stečajni upravnik, dakle Saša Radulović, bivši ministar privrede, jedna od grešaka SNS, dakle, mi to otvoreno priznajemo, stečajni upravnik Saša Radulović je počinio više nepravilnosti u radu. Na taj način kaže – nisam ukrao ni jedan dinar, ko mi dokaže da sam uzeo bilo šta, a Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kaže – na taj način ugrožena je bila Stečajna masa je dovedena u opasnost činjenicom da banke nisu blagovremeno obaveštene o otvaranju stečaja. Stečajna masa je oštećena.Dakle, vodite računa šta piše. Zna Saša Radulović proceduru. I on je nama govorio šta piše u zakonu o stečaju, ali on je radio sve suprotno od onoga što piše u zakonu. Jer, evo šta kaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, stečajna masa je oštećena isplatama licima koje su izvršene bez saglasnosti stečajnog sudije. Dakle, sve ove isplate svojoj sopstvenoj firmi radili ste bez saglasnosti stečajnog sudije. Stečajni upravnik angažovanjem privrednog društva, čiji je suvlasnik, doveo je sebe u sukob interesa i stvorio uslove za sticanje dobiti od stečajne mase mimo zakonskih okvira. Dakle, to je napisano u rešenju Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

od septembra do decembra 2013. godine, kada je Saša Radulović, glavom bez obzira pobegao iz Ministarstva privrede, tako da veliku štetu i nije mogao da napravi, iako je imao očiglednu nameru. Kao što je sistematski upropastio sva preduzeća gde je bio stečajni upravnik i postupao suprotno Zakonu o stečaju i suprotno kodeksu etike stečajnih upravnika, što je potvrdila i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ali i Privredni sud u Beogradu.Prema tome, kada Saša Radulović kaže – pokažite mi papire da sam ja nešto krao, evo vam Rešenje, samo jedno od rešenja Agencije za licenciranje agencije stečajnih upravnika i kaže – pokažite mi odluku suda, evo vam Rešenje Privrednog suda u Beogradu, opet iz 2011. godine, gde se Saša Radulović razrešava dužnosti stečajnog upravnika u predmetu stečaja nad GP „Novi autoput“, u stečaju, iz Beograda.Ali, nagradno pitanje za Sašu Radulovića, jel ima neka firma u Srbiji u kojoj on nije bio stečajni upravnik? Jel ima neka firma? Ja sam ovde pobrojao bar 15. Fascikla mi je, evo kao što vidite, onako prilično obimna. Nemam vremena sve ovo da čitam, u svim ovim preduzećima Saša Radulović je bio stečajni upravnik i radio jedno te isto sam sa sobom zaključivao ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga i ostvario enormnu dobit. I onda on kaže – ja imam rešenje za srpsku privredu. Evo, ovo su njegova rešenja za srpsku privredu. Sve u stečaj, sve na prodaju i sve meni. Ali, to nije rešenje za srpsku privredu.

jednom, jako je lepo, mogli bismo ceo dan da posvetimo meni, pa da napravimo raspravu oko toga, to bi bilo jako dobro. Evo sad da obavestim cenjenog i uvaženog poslanika, da je to nezakonito rešenje donela korumpirana Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja je 2011. godine bila u nadležnosti Mlađana Dinkića, koji je danas savetnik Aleksandra Vučića za arapske poslove.Tako kontinuitet od tada ide, znači, nakon što je to nezakonito i zaista potpuno iskrivljeno rešenje doneto, sud je ukinuo to rešenje. Pa je onda, kada je došao SNS ponovo Agenciji izdala još jedno isto takvo rešenje, pa je sud drugi put ukinuo. Pa su nakon toga treći put ponovo doneli nezakonito rešenje, jer štite one koji pljačkaju one koji su se borili protiv njih, pa je onda nakon toga treći put, Agencija donela rešenja da se radi o lakšoj povredi, pa je to sud treći put ukinuo. Tako da ovako izgleda cirkus sa korumpiranim državnim agencijama, protiv ljudi koji se bore protiv pljačke u stečajevima.Da ponovim još jednom, nikada ni jedan jedini dinar ni od koga nisam uzeo. Ove neke stvari koje su pročitane su oborene na sudu, pošto naravno i stečajni sudija je dao saglasnost i naravno i direktor Agencije za stečajeve je dao saglasnost i naravno Odbor poverilaca i sami poverioci su dali saglasnost, pošto tu nikakvog sukoba interesa niti može biti.Međutim, još jedna stvar je jako interesantna, ovde su saznali da im je ovo promaklo. Ovim ljudima iz SNS. Da vam kažem, ovo pitanje pre nego što sam predložen da budem ministar privrede, pismeno obrazložio Aleksandru Vučiću. Imam mejl o tome pa bih voleo kada bi Aleksandar Vučić imao smelosti da umesto da koristi poslanike u Skupštine i da im podmeće stvari koje će da govore, da izađe na jedan tv duel i da mu pokažem taj mejl u kome sam mu sve ovo što sam vama ispričao danas i način na koji je to rađeno i zbog čega je to korumpirano i kako sam se borio sam se borio za sve to, da on zna i tada je znao koliko sam radio na predmetima 24 sporne privatizacije, šta smo sve uradili tamo. Pronašli sve dokaze koje je tvrdila Verica Barać, međutim to njega ne interesuje, interesuje ga samo političkih protivnika.Još jednom, ponosan sam na sve što sam radio. Sve ove stvari koje su pročitane su ukinute od strane suda, tri puta. Nema sumnju da će vladajuća većina nastaviti da pokušava da mrcvari sa ovim. Za građane je bitno, nikada dinara u svoj džep nisam stavio, koji mi ne pripada kao naknada. Ove stvari o kojima govorimo su plate ljudi koji su radili knjigovodstvo. Zaposleni radnici u tim firmama znaju koliko sam se borio za njihove interese i šta sam sve uradio i u Vršačkoj pivari da sprečim pljačku, i u Šećerani da sprečim da imovina ode bud-zašto. Znači, u svim predmetima u kojima sam nastupao kao stečajni upravnik. Tako sam radio i kao ministar, sprečio pljačku, samog PPV-a i njegove familije, tako ću raditi i u nastavku zato što Srbiju izjeda partokratija, korupcija i burazerska ekonomija koja je vezana sa tim. To je ono što nas uništava i sada umesto da razgovaramo o suštini danas, poslanici vladajuće koalicije se bave samnom i pokušavaju nekim lažnim pričama, izvrtanjem stvari da prikažu tobože da sam uradio nešto što ne valja.Da jesam, već bih bio procesuiran, budite uvereni u to, sve poluge vlasti imaju, ali pošto nemaju ništa, onda mogu samo ovako da pričaju pred kamerama i pokušaju da prave cirkus. Hvala.

Saša Radulović nikada nije bio stečajni upravnik ni u jednom društvenom preduzeću, Saša Radulović nije suvlasnik firme „E-biznis servis“, Saša Radulović nikada nije sam sa sobom zaključivao ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga, ne postoji rešenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnik, ne postoji rešenje Privrednog suda u Beogradu, ja sam to sve izmislio zato što me je mnogo strah od čoveka koji je na izborima osvojio nešto više od 1% glasova, ali postoji nešto što je istina.Istina je, kako kaže Saša Radulović, mejl koji je on uputio Aleksandru Vučiću, u kome navodi da je bio i stečajni upravnik, u kome navodi i da je sam sa sobom zaključivao ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga, u kome navodi da je suvlasnik firme „E-biznis servis“, u kome navodi da ga je 2011. godine ta korumpirana, kako on kaže, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kaznila novčanom kaznom od 100.000 dinara. U tom mejlu stoji i da ga je Privredni sud u Beogradu razrešio dužnosti stečajnog upravnika zato što je kršio zakon. Dakle, sve je neistina što ja kažem, evo priznajem, ali sve je istina ono što piše u mejlu Saša Radulovića upućenog Aleksandru Vučiću, a u kome su sve ove činjenice izgleda mnogo podrobnije navedene nego što sam ja ovde uspeo u Skupštini da uradim.Pošto gospodin Saša Radulović verovatno poseduje više informacija o svojim delima i nedelima dok je bio stečajni upravnik od mene, a to je sadržano u tom mejlu, evo, ja vas molim, gospodine Raduloviću, donesite nam taj mejl, pa da i mi imamo

između ostalih, i zbog ovakvih kao što je Saša Radulović. Da se vratimo na početak krize, Makijaveli je još u XVI veku rekao – kada jedna država doše u krizu, ona treba, da bi iz krize izašla,

dva minuta.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog sata. Sa radom nastavljamo u 15,00